sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju kojom se mijenja i dopunjuje Protokol uz Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja,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 Gospodin Matjaž Praha ravnatelj Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnici Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče. Dozvolite mi da u par rečenica obrazložim ovaj prijedlog zakona, ja neću čitati cijelo ime jer je jako dugačko. Radi se naime o jednom protokolu koji se inače skraćeno zove Protokol o malim količinama. Kao što znate Republika Hrvatska je potpisnica Ugovora o neširenju nuklearnog oružja a isto tako i članica Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ovaj Ugovor o neširenju nuklearnog oružja je inače pripremljen 1970. godine a sam po sebi je jedan vrlo generični ugovor i zbog toga je bilo potrebno da međunarodna zajednica uspostavi određeni verifikacijski sustav da se vidi kako države provode odnosno izvršavaju obveze iz toga ugovora. Ova zadaća povjerena je Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju prvenstveno u sustavu njenih inspekcija. Temeljem svega toga kao i ostale druge države i Republika Hrvatska je i 1994. godine potpisala Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. U ovom ugovoru se točno određuju obveze država i aktivnosti koje država treba provoditi kako bi se osiguralo da se nuklearni materijal ne širi na nedozvoljeni način. Također je u ovom slučaju vrlo važno spomenuti da je Međunarodna zajednica prepoznala da postoji određeni broj država koje na svom teritoriju nemaju nuklearnih postrojenja i zbog toga je ovom ugovoru dodala upravo taj Protokol o malim količinama koji omogućuje zemljama koje nemaju nuklearna postrojenja na svom teritoriju da jednostavnije izvršavaju svoje obveze prema tom ugovoru odnosno relaksiraju se određene točke zahtjeva. Znamo da zadnjih deset godina postoji sve veća opasnost od međunarodnog terorizma odnosno možemo reći od njenog najgoreg oblika a to je nuklearni terorizam te je Međunarodna zajednica 2005. 2005. godine na Vijeću guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju predložila svojim članicama revidirani taj Protokol o malim količinama. Taj Protokol o malim količinama revidirani donosi dodatne obaveze zemljama koje ga imaju na snazi a to je prvo obaveza podnošenja inicijalnog izvješća o cjelokupnom nuklearnom materijalu. Ovdje se radi o uranu, plutoniju i toriju te još nekim elementima koji su bitni ili mogu sudjelovati u izradi nuklearnih oružja. Također zemlje moraju i imaju obavezu radnog izvješćivanja o donošenju odluka o izgradnji nuklearnog postrojenja. I također zemlje sa ovim revidiranim Protokolom o malim količinama se obvezuju prihvaćati ad hoc odnosno specijalne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju. Sa tehničke, stručne strane gledišta ne postoje nikakve prepreke da se udovolji ovako izmijenjenim kriterijima budući da državno tijelo državne uprave nadležno za nuklearnu sigurnost odnosno kontrolu nuklearnog materijala, to je Državni zavod za nuklearnu sigurnost, u potpunosti nadzire stanje nuklearnog materijala i djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Po prihvaćanju Protokola o malim količinama, dakle ovog revidiranog neće doći ni do kakvih poteškoća u provođenju. Važno je još napomenuti da ovaj zakon neće zahtijevati dodatna sredstva iz državnog proračuna. Zahvaljujem. U ime Odbora za vanjsku politiku predsjednik odbora gospodin Mario Zubović. Izvolite. Hvala lijepo. Odbor za vanjsku politiku je kao matično radno tijelo raspravio na svojoj 4. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju kojom se mijenja i dopunjuje Protokol uz Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 36 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 28. ožujka ove godine. Želim ukazati na važnost ovog sporazuma kojim se dopunjava ranije sklopljen Protokol uz Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju kojom se Republika Hrvatska obvezala unaprijed pravodobno izvještavati Međunarodnu agenciju za atomsku energiju o posjedovanju nuklearnog materijala koristeći ga u miroljubivim nuklearnim djelatnostima na svom državnom području ili pod svojom jurisdikcijom ili kontrolom bez obzira na kao i odluci o izgradnji ili odobrenju izgradnje postrojenja u tu svrhu. Odbor je primio k znanju da će se provođenje ovog zakona odvijati kroz redovne aktivnosti Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost koji vodi detaljnu evidenciju o svim nuklearnim materijalima u Republici Hrvatskoj, te da je temeljem baze podataka koju vodi ovaj državni zavod u potpunosti moguće udovoljiti zahtjevima koji za Republiku Hrvatsku proizlaze je Odbor za vanjsku politiku jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti da donese Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju kojom se mijenja i dopunjuje protokol uz Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. Hvala. **Bebić, Luka U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Klub HDZ-a dat punu potporu prijedlogu ovog zakona iz jednostavnog razloga jer on predstavlja doprinos zajedničkoj sigurnosti kroz kvalitetnije sprječavanje proliferacije nuklearnih materijala. Sukladno određenim obavještajnim procjenama i informacijama nakon 11. rujna 2001. godine bilo je potrebno iz različitih razloga i procjena učiniti tzv. postojeći standardni protokol o malim količinama, … /Govornik govori engleski, ne razumije se./… učiniti ga restriktivnijim u kontekstu izvješćivanja. Čitava povijest tih izmjena, ažuriranja ovog mehanizma definirana je nizom koraka. Korak broj jedan koji bih želio naglasiti odnosi se na Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju koji je sklopljen dana 9. lipnja 1994. godine u Beču. Sporazum o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja koji je onda proširen zajedno s protokolom uz sporazum koji se odnosi na države koje raspolažu tj. malim količinama nuklearnog materijala. Drugi korak u razdoblju do 2005. godine 2005. godine Međunarodna agencija za atomsku energiju ocijenila je da postoji objektivna potreba da se u odnosima sa državama s kojima je sklopljen protokol uz Sporazum o primjeni garancija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja pristupi izmjeni odredaba protokola odredaba protokola uz sporazum budući da je zaključeno da u novim međunarodnim odnosima i okolnostima isti ne pruža dovoljne garancije za postizanje visokih standarda kvalitete, tj. kontrole Ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Čitav niz razloga. Svi se dobro sjećamo pakistanskog znanstvenika Kana. Veza između Pakistana, Libije, Koreje, Irana itd. i te informacije kao i mnoge druge upućivale su na potrebu restriktivnijeg mehanizma koji se odnosio na protokol o malim količinama. Temeljem tih razloga Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju donijelo je 20. rujna 2005. godine odluku da sklopljeni protokoli uz sporazume o primjeni i garanciji u vezi s Ugovorom na širenju nuklearnog oružja ostanu dio sustava kontrole Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ali uz to da se standardizirani tekstovi tih protokola izmijene i dopune u dijelu predviđenih kriterija. Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju ovlastilo je glavnog direktora da razmjenom pisama sklopi sa svim državama s kojima su sklopljeni protokoli uz sporazume, pa tako i sa Republikom Hrvatskom sporazum kojim se mijenja i dopunjuje protokol uz sporazum o primjeni garancija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog naoružanja. I korak 4. Sporazumom između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju izmijenjen je dopunjen protokol u Sporazumu između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog On je sklopljen u Beču razmjenom pisama Međunarodne agencije za atomsku energiju od 15. prosinca 2005. godine i hrvatskog pisma, odgovora od 7. siječnja Hrvatsko pismo, odgovor je u ime Republike Hrvatske potpisao gospodin Vladimir Matek tada stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Međunarodnoj agenciji za atomsku za atomsku energiju. I što još treba na kraju ove pravne procedure koja ima jasan cilj koji sam naglasio na početku istaći. Državni zavod za nuklearnu sigurnost sa ovdje nazočnim ravnateljem je tijelo državne uprave u Republici Hrvatskoj koje je zaduženo za nuklearnu sigurnost. Ono vodi detaljnu evidenciju o svim nuklearnim materijalima u Republici Hrvatskoj. Baza podataka se redovito obnavlja, tj. ažurira pri svakoj promjeni stanja i moguće je u potpunosti udovoljiti zahtjevima koji za Republiku Hrvatsku proizlaze iz sporazuma. Provođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju kojim se mijenja i dopunjuje protokol uz Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju, o primjeni garancija u vezi s ugovorom na širenju nuklearnog oružja odvijat će se kroz kao što je ovdje i rečeno redovne aktivnosti Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost kao tijela državne uprave nadležnog za poslove nuklearne sigurnosti. Izvršavanje ovog sporazuma neće zahtijevati dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Prema tome, sa postojećim resursima, a i dokazanom profesionalnošću i ozbiljnošću nadamo se da ćete i provedbe ovog prijedloga zakona jednako dobro i kvalitetno obavljati u interesu ne samo Republike Hrvatske nego i šire Međunarodne zajednice. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, uvaženi predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Jednu vrlo, vrlo kratku intervenciju ovdje imam. Najprije ću reći da će klub HNS-a apsolutno podržati ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma. Ali ću upozoriti po ne znam koji put na nešto što nam se stalno događa, a ne bi se smjelo događati. Radi se o slijedećem. Ako ste pažljivo pročitali ovo uvodno obrazloženje i ako ste pažljivo pratili pojedine datume koji se javljaju u ovom materijalu, onda ćete vjerojatno doći svi do istog zaključka do kojeg smo i mi došli u našemu klubu. Naime, Vijeće guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju ovlastilo je glavnog direktora 20. rujna 2005. godine da razmjenom pisama sklopi sa svim državama sporazum kojim se mijenja i dopunjuje protokol. Dakle, ja se nadam da ste zapamtili taj datum 20. rujna 2005. godine. Razmjenom pisama Međunarodne agencije za atomsku energiju od 15. prosinca 2005. godine i hrvatskog pisma odgovora od 7. siječnja 2008. godine itd. Dakle, kolegice i kolege, trebalo je, a na to stalno upozoravamo samo dva mjeseca i 25 dana ovoj Agenciji da sastavi tekst sporazuma da dopuni i izmjeni protokol, da ga uputi svim zemljama potpisnicama, a trebalo je nama u Hrvatskoj, prije svega pune dvije godine i 23 dana da se pročita to pismo i da ga se jasno evo konačno uputi ovdje na potvrđivanje. To nije dobro. Posebno nije dobro što konačno nakon takve zadrške nama taj Prijedlog zakona dolazi na klupe po vjerovali ili ne hitnom postupku. Po hitnom postupku. Ovo govorim samo zato jer mi ćemo za nekoliko godina biti članicom Europske unije. U Europskoj uniji postoji institucija Parlamentarnog nadzora. Dakle kad europska određeni projekt, program, ona te prijedloge šalje nacionalnim parlamentima, a nacionalni parlament u nadležnom stručnom tijelu, a onda i na plenarnoj sjednici se očituje na taj prijedlog i dostavlja svoje mišljenje, svoj stav nazad tom europskom tijelu. Za taj krug predviđeno je razdoblje od 6 do 8 tjedana. Prema tome, morat ćemo puno toga promijeniti u našemu radu, ponašanju, rokovima, ozbiljnosti našeg rada. Evo to sam smatramo da treba reći, …/Govornik se ne razumije./… ponavlja da prođu godine i godine da bi se crno-bijela tehnika, jer ovdje nemaš šta mijenjati u sporazumu, prihvatiti ili odbiti. Na žalost nama treba jako puno vremena da shvatimo da treba dignuti ruke za nešto što je ovako banalno kao u ovom slučaju. Hvala Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, štovani predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Kako je međunarodna zajednica na čelu sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju već odavno prepoznala opasnost od nuklearnog terorizma pokrenuto je je nekoliko inicijativa kako bi se spriječilo da nuklearni i drugi radioaktivni materijal, da dođe u neželjene ruke, prvenstveno kriminalaca i terorista. Stoga je u travnju 2005. godine Međunarodna agencija za atomsku energiju putem Vijeća guvernera upozorila na slabosti u sustavu tzv. protokola o malim količinama kao pripadnog protokola ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Interesantno je da je taj protokol donesen u siječnju ili ili početkom 2005. godine i odmah nakon 3 mjeseca ili 4 mjeseca je Međunarodna agencija za atomsku energiju prepoznala slabosti u vlastitom protokolu, budući da taj protokol o malim količinama dopušta državama da posjeduju određene količine nuklearnog, odnosno radiološkog materijala, a bez da o tome izvještavaju agenciju. Točnije, radi se o 10 tona prirodnog urana, 20 tona osiromašenog urana i jedan kilogram plutonija, što je sasvim dovoljno da se izgradi, naravno uz posjedovanje adekvatne tehnologije ovih centrifuga jedna do dvije nuklearne bombe, a zahvaljujući baš djelatnosti pakistanskog znanstvenika Kahna, ta se tehnologija na zaista i proširila među mnogim državama za koje bi bilo bolje da to nemaju. te su se količine mogle i krivotvoriti, pa recimo ako imaš 999 grama plutonija nisi podlijegao notifikaciji Međunarodnoj agenciji. Stoga je već nakon nekoliko mjeseci protokol usvojen od EIA-a bio podvrgnut izmjenama. Posljedično izmijenjeni su kriteriji ovog obavještivanja i ono što je interesantno za Republiku Hrvatsku je to da Republika Hrvatska i one države koje imaju ograničeni opseg nuklearnih aktivnosti na svom teritoriju do vremena kada će nas on državnom području ili pod svojom jurisdikcijom ili kontrolom, a zapamtimo ovu riječ kontrolu, imati neki nuklearni materijal u onim količinama koje premašuju postavljena ograničenja ili donijeti odluku o o izgradnji ili odobrenju izgradnje nuklearnog objekata, unaprijed i pravodobno izvješćivati agenciju o posjedovanju nuklearnog materijala ili obavješćivati agenciju, obavijestiti agenciju čim se donese odluka o izgradnji, odnosno odobrenju izgradnje nekog nuklearnog objekta. predviđeno je da se provođenje ovog zavoda provodi kroz redovnu djelatnost Državnog zavoda za zaštitu od zračenja, ali podsjetio bih da u smislu ovoga zakona, pa tako i cjelokupne djelatnosti Međunarodne agencije za atomsku energiju se pod nuklearnim materijalom podrazumijeva i radioaktivni materijal za čiju je kontrolu nadležan Državni zavod za zaštitu od zračenja. Štoviše, sukladno Zakonu o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja Državni zavod za zaštitu od zračenja jest upravo nositelj poduzimanja zaštite i mjera u slučaju izvanrednog događaja, a to je događaj u svezi s djelatnostima sa ionizirajućim zračenjem ili sigurnošću nuklearnih postrojenja, prouzročene okolnostima koje više nisu pod a čija posljedica izlaganja povišenom ozračenju izloženih radnika, stanovništva, radioaktivnog onečišćenja okoliša, a u skladu s aktom o provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja. provedba ovog zakona kojeg ćemo upravu usvojiti trebala bi se događati i kroz redovnu djelatnost Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost i Državnog zavoda za zaštitu od zračenja. Republika Hrvatska u smislu Zakona o nuklearnoj sigurnosti za sada zaista nema nuklearnog objekta na svom teritoriju, te je djelatnost Državnog zavoda za zaštitu od zračenja kao nositelja mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u slučaju izvanrednog događaja kao što smo rekli to je njihova jurisdikcija u smislu pozitivnog zakona, a to uključuje i pripravnost za slučaj nesreće pa je njegova djelatnost komplementarna što više i na neki način nadređena djelatnostima Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Državni zavod za zaštitu od zračenja i Državni zavod za nuklearnu sigurnost zaista jesu komplementarni zavodi slični po opsegu posla i broju zaposlenih, ali s obzirom na broj zaista realnih intervencija glede poduzimanja zaštitnih mjera u slučaju izvanrednog događaja na ozemlju Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu od zračenja ima veći broj intervencija. Sva sreća da Državni zavod za nuklearnu sigurnost nema niti jednu intervenciju jer bi to značilo kvar na nekom nuklearnom objektu, a jedini nuklearni objekt u blizini jest Nuklearna elektrana Krško. Valja napomenuti da se oba ova zavoda u svojim djelatnostima naslanjaju na suradnju i na rad znanstvenoistraživačkih instituta, a posebice Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada koji provodi monitoring i radioaktivnu kontaminaciju kontaminaciju okoliša u Republici Hrvatskoj i Instituta "Ruđer Bošković" koji sudjeluje u monitoringu utjecaja Nuklearne elektrane Krško na okoliš u Republici Hrvatskoj. Ipak sustav bi trebalo optimizirati aktivnijim uključivanjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zaštite okoliša, civilne zaštite itd. Spomenimo samo činjenicu da upravo znanstveno obrazovne institucije i suradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju dobivaju višestruko veća sredstva u odnosu na hrvatsku članarinu toj istoj agenciji i može se s pravom pretpostaviti da bi se aktivnijim uključivanjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ta sredstva još više uvećala i učinkovitije iskoristila. Međutim, obim i kvalitetu sustavnog ispitivanja radioaktivnosti ionizirajućeg zračenja, vrsta i radioaktivnih tvari i njihove radioaktivnosti u okolišu valja poboljšati ne samo glede kontrole i prevencije radioaktivne kontaminacije okoliša u Republici Hrvatskoj, a sjetimo se da ovaj zakon se odnosi i na kontrolu takvog materijala, već tu djelatnost treba unaprijediti i glede poboljšavanja unapređivanja baze podataka o trendovima kretanja radioaktivne kontaminacije, a u skladu sa preporukama Europske komisije od godine 2000. Naime, zbog blizine Nuklearne elektrane Krško zaista nije dovoljan binarni sustav odlučivanja ima/nema radioaktivnosti, jest opasno/nije opasno, dopuštena razina/nije dopuštena razina već treba pratiti i analizirati trendove tih tih kretanja kako bi se pravilno zaključivalo u slučaju bilo kakvog izvanrednog događaja. A takvih izvanrednih događaja ima skoro svakodnevno o čemu uostalom i svjedoči rad i izvještaj Državnog zavoda za zaštitu od zračenja. Taj zavod učinkovito radi u sklopu međunarodnih projekata u koje je uključen na nadzoru granica i za sada na 15 mjesta je uspostavio nadzor nad prometom, eventualnim prometom radioaktivnog materijala a što obuhvaća cestovni, željeznički, brodski i zrakoplovni promet. Povećani opseg djelatnosti i istraživanja vezanih uz ovu problematiku i općenito uz znanost o zračenju kao i nuklearne znanosti pomogao bi uostalom i u održavanju potrebnog broja stručnjaka i znanstvenika te osigurao da ti ljudi neće nestati iz sustava. Sjetimo se broja upisanih studenata na tehničke fakultete posebice recimo fiziku iz koje se regrutiraju nuklearni fizičari i znanstvenici koji se bave dozimetrijom, zaštitom od zračenja. Na žalost nestajanje nuklearnih znanstvenika i ljudi iz struke se dešava u mnogim državama iz našeg šireg A upravo ovaj zakon eto predviđa i kontrolu nad miroljubivim nuklearnim aktivnostima. Postavljam pitanje tko će to provoditi ukoliko ljudi ne budemo imali. U suprotnom, postavlja se i pitanje tko će se tom problematikom baviti u kontekstu trenda povratka mnogih država Europske unije i šireg okruženja nuklearnoj opciji. Kako se radi o zakonu koji svakako treba pozdraviti pozdraviti u okviru napora međunarodne zajednice za sprječavanje širenja oružja masovnog uništenja, SDP će zakon svakako podržati. Međutim pozivamo Vladu da razmisli o cjelovitom kontekstu radiološke nuklearne problematike u Republici Hrvatskoj kao i činjenice da imamo dva neobično komplementarna zavoda koja se bave istom ili sličnom problematikom, a što je za jednu državu koja na svom ozemlju nema nuklearne objekte pomalo neobično. Bilo bi određenih logičnosti da postoje dva zakona, zavoda, odnosno kao tijela državne uprave koja se bave problematikom zaštite od zračenja i problematikom nuklearne sigurnosti kada bi bila u naznakama recimo razmatranje neke nuklearne opcije, odnosno gradnje nuklearne elektrane što ja osobno podržavam, ali to je već druga priča. Hvala lijepa. Hvala. I u pojedinačnoj raspravi gospodin Zdenko Franić. Izvolite.

Ovim zakonom se dakle podržavaju napori kao što rekoh, Međunarodne zajednice glede sprječavanja širenja oružja masovnog uništenja te smanjivanja opasnosti od terorizma i kriminalnog djelovanja vezano uz nuklearni odnosno radioaktivni materijal što svakako valja pozdraviti i podržati. paradoksalno jest da mi u Republici Hrvatskoj usprkos tome što u Hrvatskoj djeluju čak dva tijela državne uprave koja se bave radiološkom i nuklearnom sigurnošću još uvijek nemamo važeći i opće usvojeni plan i program postupaka u slučaju nuklearne odnosno radiološke nesreće. Drugim riječima, sada ovim zakonom ćemo pomoći borbi protiv nuklearnog terorizma i širenja nuklearnog materijala a da nismo riješili situaciju u najužem okruženju. S obzirom na blizinu Nuklearne elektrane Krško gradu Zagrebu koja se nalazi svega 30 zračne linije od samog centra Republike Hrvatske i grada Zagreba to je ne samo paradoksalno nego i neshvatljivo. Možete li zamisliti što bi se desilo čak i u slučaju manjeg nuklearnog udesa u Krškom nakon što je javnost senzibilizirana černobilskom katastrofom. Relokacija, je li ona dolazi u obzir. Došlo bi do do kolapsa prometa, vjerojatno do kolapsa gospodarstva ne samo u ovom dijelu, ne samo u Hrvatskoj nego u ovom dijelu Europe. Stoga Republika Hrvatska naprosto mora imati jedan koherentan, pametan, osmišljen sustav planova i postupaka za slučaj nuklearnog udesa. Na web siteu i jednog i drugog zavoda, recimo Državni zavod za zaštitu od zračenja niti nema tražilicu a na web siteu Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost kada utipkate nesreća imate nula podataka, nema rezultata, kada utipkate terorizam nema rezultata. Dakle, to je naprosto neprihvatljivo. Drugo, također vezano uz nuklearnu sigurnost valja napomenuti da Republika Hrvatska nema niti jedan nuklearni objekt na svom teritoriju. Dakle, to podrazumijeva i činjenicu da nema niti skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada iako takav otpad postoji. Štoviše, i dalje se generira normalnim radom mnogih gospodarskih aktivnosti, industrije a tako i medicinskih ustanova. Lako se može pretpostaviti da se dio radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj zbrinjava po načelu "snađi se kako možeš" pa onda se ne usuđujemo niti zamisliti gdje to završava. privremeno odlagalište radioaktivnog otpada nalazi se unutar kruga Instituta "Ruđer Bošković" i zaista je dobro da je taj otpad privremeno zbrinut na otpad privremeno zbrinut na način da se o njemu brinu znanstvenici najeminentnije ustanove u Republici Hrvatskoj, dakle znanstvena elita elita Republike Hrvatske. No podsjećam da se Institut "Ruđer Bošković" nalazi na udaljenosti svega par kilometara od samog središta Hrvatske države, od Trga bana Jelačića, Markovog trga, dakle tri, četiri puta bliže ili deset puta bliže nego što se nalazi Nuklearna elektrana Krško. Bolje bi bilo da je takav otpad zbrinut u skladu sa pravilima struke na nekom mjestu gdje struka nalaže tj. negdje u vodonepropusnoj stijeni, u netrusnom području nego eto u blizini najveće najveće anglomeracije urbane u Republici Hrvatskoj. Dakle, postavljam pitanje koji se od ova dva zavoda brine o radioaktivnom otpadu kad se već eto brinu radiološkom i nuklearnom sigurnošću i pružaju ovako dirljivu brigu za neširenje nuklearnog materijala kojeg i tako i tako nemamo u ovom obliku u kojem se javlja u Protokolu o malim količinama odnosno u Ugovoru neširenju nuklearnog naoružanja. Postojanje dvaju razdvojenih zavoda u Republici Hrvatskoj bilo bi dakle donekle opravdano za zemlju veličine Republike Hrvatske kada bi Republika Hrvatska na svom teritoriju imala neki nuklearni objekt, dakle neko skladište nuklearnog otpada ili nuklearnu elektranu. Ja to u svijetlu galopirajuće nestašice fosilnih goriva i smanjivanja emisije stakleničkih plinova osobno pozdravljam, no onda javnosti treba reći da postojanje dvaju zavoda nije posljedica neracionalnosti državne uprave nego dugoročnijeg promišljanja energetske politike Republike Hrvatske koja ne isključuje i nuklearnu opciju. Inače, ponavljam da za sada za zemlju sa opsegom nuklearnih djelatnosti kakve postoje u Republici Hrvatskoj bilo bi daleko primjerenije i daleko učinkovitije pa za državu i državni proračun jeftinije da se ta dva zavoda glede optimizacije svoje djelatnosti fuzioniraju u jedan i da onda kao što rekoh u izlaganju u ime kluba SDP-a prošire svoju djelatnost i sa znanstvenim institucijama i sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom zaštite okoliša a i civilnom zaštitom koja ustvari zajedno sa ta dva zavoda treba načiniti načiniti plan i program djelovanja za slučaj nuklearnog udesa. Istine radi, valja reći da oba zavoda, ponavljam, sjajno surađuju svaki za sebe sa znanstvenom znanstvenom zajednicom koja se bavi problematikom znanosti o zračenju i nuklearnom problematikom ali sustav bi optimiziran nesumnjivo funkcionirao bolje. I kao što rekoh, glasovat ćemo za ovaj zakon. Međutim, treba problematiku zaista sagledati u širem kontekstu i o tome porazmisliti u svijetlu europskih integracija koji će nas također pitati imamo li plan i program kojeg sam već

kolegice i kolege. Pa o ovoj točci neću puno kazati. Uzeo sam riječ samo da dam punu podršku ovome zakonu odnosno Ugovoru o neširenju nuklearnoga oružja. Raspadom Istočnog bloka oslabila je kontrola i nadzor nuklearnog oružja u cijelom svijetu. što je se desilo 11. rujna i o kojim se ljudima radi na samom terenu, o tom međunarodnom terorizmu, pa se možemo prisjetiti svakodnevnih aktivnosti odnosno slika sa ulica Iraka, Pakistana, Afganistana, ljudi koji su spremni i sebe ubiti da bi ubili druge. Onda možemo samo zamisliti što bi se desilo da tim ljudima padne u ruke nuklearno oružje. Ovaj zakon i ovaj ugovor, on je sve kazao počevši od prvih ovih dana kad je Republika Hrvatska postala i članica '93. godine. I mislim da našem institutu treba dati punu potporu uz sve ove ostale opaske koje su kazane da treba uređivati i pripremati se za i ono što se može desiti uporabom nuklearnog oružja odnosno nuklearnog goriva. I tada nam ni ona točka prije što smo je obrađivali, civilna zaštita, ne bi bila od velike koristi ukoliko ne budemo spremni odgovoriti na potrebe odnosno zaštitit se da nam se ne desi ono najgore. Svakako podržavam ovo i evo uzeo sam samo toliko da dam punu potporu ovome zakonu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. I zaključno gospodin Matijaž Prah ravnatelj Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, poštovani gospodine ministre, poštovani državni tajnici. Ja bih izrazio svoju zahvalnost zastupnicima, svim zastupnicima jer su prepoznali značaj potvrđivanja ovog zakona. Dodatno bih htio napomenuti da je u trenutku kada je formiran Državni zavod za nuklearnu sigurnost 2005. godine u Republici Hrvatskoj bilo evidentirano samo oko 600 kilograma nuklearnog materijala, ne govorim ovdje o radioaktivnom, ukupnom radioaktivnom materijalu, jer postoji bitna razlika. U ovom trenutku zahvaljujući i obavještajnoj zajednici i našoj suradnji sa inspekcijom Međunarodne agencije za atomsku energiju u Republici Hrvatskoj imamo ukupno evidentirano otprilike 3 tisuće kilograma nuklearnog materijala. Dakle, materijala koji se može koristiti ili može biti upotrijebljen upravo u svrhe proliferacije. Evo, zašto je trajalo tako dugo vrijeme da bi se ovaj protokol našao na vašim klupama? Upravo je razlog uspostave ovog cijelog verifikacijskog sustava u Republici Hrvatskoj s obzirom da je Državni zavod za nuklearnu sigurnost osnovan i počeo sa radom tek sredinom 2005. godine. I nakon toga je bilo potrebno izvršiti sve potrebne radnje kako bi se ove stvari mogle pripremiti i kako bi Republika Hrvatska mogla u roku koji je predviđen ovim izmijenjenim protokolom mogla dostaviti inicijalno izvješće o cjelokupnom inventaru nuklearnog materijala. Još jednom jako se zahvaljujem svima. Poštovanje. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.